Шановні колеги, час перерви завершений. Я прошу усіх заходити в зал і приготуватись до продовження нашої роботи, до реєстрації у вечірньому засіданні. Прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів.

Отже, я запрошую ще раз в зал усіх народних депутатів.

Отже, колеги, я прошу вашої уваги, щоб ми спільно порадились як нам діяти. Отже, зараз в нас наступним питанням має бути проект Закону про ратифікацію. Але протягом обіду Комітет закордонних справ затвердив проект Постанови, яка була ініційована народними депутатами, про звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співтовариства у зв'язку з протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утриманого в Російській Федерації громадянина Україна Романа Сущенка. Ця постанова, очевидно, буде підтримана усіма фракціями в парламенті, ми її можемо поставити, але буде прохання, щоб ми підтримали розгляд за скороченою процедурою. Якщо ми увійдемо в повну процедуру, ми не встигнемо розглянути наступні питання і включення в порядок денний сесії, і ратифікації, які стоять. І тому у мене є заклик до голів фракцій запросити депутатів в зал. Я почекаю ще 30 секунд, хвилину. Я прошу всіх зайти в зал, і особливо тих авторів законів, які стоять після цього.

можемо проводити реєстрацію? Прошу заходити в зал приготуватись до реєстрації. Отже, колеги, я прошу провести реєстрацію і зареєструватись для участі у вечірньому засіданні. Прошу зареєструватись.

Зареєстровано 362 народних депутати. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

колеги, я нагадую, що у нас зараз на розгляді проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав у зв'язку з протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Російській Федерації громадянина України Романа Сущенка. Це питання, очевидно, усіма буде підтримане і я буду просити, щоб ми проголосували за скорочену процедуру. Я прошу ще раз запросити усіх колег в зал і прошу приготуватись до голосування, щоб ми змогли швидко, ефективно перейти до наступних питань порядку денного. І я прошу усі фракції підтримати цю пропозицію. Будь ласка, заходимо в зал. Шановні колеги! Також хочу, щоб ми в залі Верховної Ради відзначили, вшанували пам'ять людини на фільмах якої було виховане ціле покоління. Ви знаєте, що померла видатний режисер Кіра Муратова, яка була і творила твори, на яких виховувалось ціле покоління українців. І я прошу, шановні колеги, вшанувати хвилиною мовчання пам'ять Кіри Муратової.

щоб ми змогли ефективно пройти, так само, як ми працювали ефективно до обіду. І прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Отже, ставлю на голосування пропозицію, щоб ми проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародного співтовариства у зв'язку з протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Російській Федерації громадянина України Романа Сущенка розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати усі фракції, усіх, хто підтримує дану постанову, прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо, прошу підтримати. Не встигли. Я не дуже розумію, чому утримуєтесь, я не дуже розумію чому. Ця постанова є важливим знаком і символом, ми ж очевидно не маємо сумнівів у її важливості. І я, колеги, справді попросив би для ефективної роботи Ради підтримати цю позицію. Колеги, я сподіваюся на розуміння і ще раз поставлю, і дуже прошу все-таки підтримати. Дякую дуже вам. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Під час голосування я прошу брати участь в голосування, а не вести політичні дискусії. Отже, я прошу, колеги, проголосувати за пропозицію, розглянути за скороченою процедурою проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав у зв'язку з протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконного утримуваного в Російській Федерації громадянина України Романа Сущенка. Я прошу кожного уважно взяти участь в голосуванні і прошу підтримати, і прошу проголосувати. Колеги, будь ласка, кожен голос прошу підтримати і прошу проголосувати, голосуємо уважно кожен голос, прошу підтримати, За-158 Рішення прийняте. Дякую за розуміння. І я запрошую до доповіді народного депутата України Сюмар Вікторію Петрівну. Будь ласка, пані Вікторія.

Шановний пане голово, шановні колеги, шановні українці! 12 років колонії строгого режиму. 26 днів голодування Олега Сенцова і роки колонії для нашого колеги Романа Сущенка – українського журналіста, який працював на українську агенцію "Укрінформ". 8 днів голодування Олександра Кольченка. Десятки українських в'язнів, які перебувають сьогодні у московських в'язницях, у російських в'язницях і десятки в'язнів, які перебувають у в'язницях в окупованому українському Криму та на Донбасі. Все це свідчення того, що репресивна сталінська фактично політика Російської Федерації щодо України сьогодні не просто триває, вона постійно посилюється. Ця політика загрожує сьогодні кожному українцеві, тому що Романа Сущенка впіймали буквально на вулицях Москви, провели закрите судилище у закритому суді за невідомими фактично звинуваченнями, звинувативши його у шпигунстві і присудивши настільки жорстокий присуд, обуренням яким, очевидно, сьогодні є і в Україні, і в усього міжнародного співтовариства. Дуже знаково для нас сьогодні тут в залі українського парламенту показати, ми своїх не здаємо і не здамо. Ми будемо продовжувати боротися за українських в'язнів. Ми закликаємо Москву негайно звільнити Романа Сущенка та інших в'язнів, ми закликаємо весь світ сьогодні відреагувати на це, відреагувати як відповідною позицією, так і конкретними діями. І такі дії – це посилення санкцій. Ми також вимагаємо, як український парламент, притягнути до відповідальності всіх тих посадових осіб у Російській Федерації, які відповідальні за репресії і злочини проти українців за порушення прав людини, яке…

і систему безпеки як таку. Я принагідно, хочу подякувати Першому віце-спікеру Верховної Ради Ірині Геращенко за ту роботу, яку вона здійснює разом зі своєю командою по звільненню Така робота, очевидно, викликає велику повагу і підтримку. І сьогодні як український парламент ми маємо зробити, проголосувавши за цю… Ми маємо внести свій внесок у справу звільнення Романа Сущенка, Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету у закордонних справах Гопко Ганна Миколаївна. Будь ласка. 16:15:10 ГОПКО Г.М. Дякую. Шановні народні депутати, 12 років суворого режиму. Цей вирок Сущенку вкотре доводить, що Путін перетворив Росію на територію безправ'я і терору. Як у сталінські часи, за сфабрикованими звинуваченнями люди отримують величезні тюремні терміни. Саме тому Верховна Рада України сьогодні висловлює рішучий протест у зв'язку з неправомірним рішенням Московського міського суду від 4 червня 2018 року про засудження громадянина України, журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі за сфабрикованими обвинуваченнями у шпигунстві. Що в цьому зверненні ми просимо? Ми звертаємося до всіх держав світу, міжнародних організацій та інституцій із закликом запровадити нові санкції проти Російської Федерації у зв'язку із продовженням нею порушень прав людини і політичних переслідувань, зокрема протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Російській Федерації Романа Сущенка. закликаємо міжнародну спільноту сприяти притягненню до відповідальності всіх осіб, причетних до системних порушень прав людини Російською Федерацією та політично вмотивованих переслідувань громадян України. І саме, колеги, ми закликаємо міжнародне співтовариство засудити агресивну політику Російської Федерації та посилити тиск на Росію з метою припинення політично вмотивованих утисків. Україна всіма засобами добиватиметься звільнення політв'язнів з кремлівських катівень. І наші європейські партнери могли б нам суттєво допомогти і як звільненню, як і припиненню російської агресії, якби замість двозначних жестів у бік Москви чітко змусили б Росію повернутися в рамки міжнародного права. всі можливості для цього є, головне – політична воля і неприйнятність торгівлі базовими цінностями вільного світу. Комітет у закордонних справах сьогодні, я дякую членам комітету, розглянув, просить підтримати це звернення. Прошу вас, колеги, за це проголосувати. Дякую.

Від "Народного фронту" – хвилиночку – Висоцький. Сергій Висоцький, будь ласка.

Тиждень тому ми побачили спецоперацію Служби безпеки та інших правоохоронних органів, яка порятувала життя журналісту. Я хочу нагадати, що після цього на Україну почався шквал міжнародної критики: "Репортери без кордонів", представник ОБСЄ – всі звинувачували нас у так званих фейкньюс. Коли Романові Сущенку дали 12 років, ми не побачили жодного слова від міжнародної громадськості, від громадських організацій, від ОБСЄ з засудженням цього вироку. Я хочу, щоби слово українського парламенту за захист Романа Сущенка так, як на захист інших бранців Кремля, на захист героїчних людей – Олега Сенцова, на захист Семени, на захист усіх тих, хто зараз перебуває в застінках Кремля, він був чутен, і він був чутен як позиція не просто журналістської спільноти, а української держави. Нам необхідно звернути увагу на наших бранців усього світу, нам необхідно зробити так, щоби захищали не тільки право Кремля на вбивство наших громадян. Люди, які хочуть торгувати з агресором, люди, які хочуть робити з ним "Північний потік" та інший бізнес. Нам потрібно достукатись до сердець громадськості, до сердець світового товариства і змусити їх захищати наших бранців і допомагати Україні. Тому ця постанова дуже важлива, дуже важлива сьогодні. Давайте підтримаємо Романа Сущенка хоча б в такий спосіб, давайте доведемо усім нашим бранцям, що Батьківщина їх не забула. Давайте скажемо, що ми їх порятуємо і давайте зробимо для цього все, що ми можемо, хоча б проголосуємо сьогодні цю постанову. Дякую. Дякую дуже вам. Від Радикальної партії Ігор Мосійчук, будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Звичайно наша фракція підтримає дане звернення, адже дійсно надзвичайно принципово, щоб українська держава в особі українського парламенту сказала своє вагоме слово на захист політв'язнів Кремля, на захист українського журналіста Романа Сущенка, якого засуджено до такого жахливого терміну в країні-агресорі Російській Федерації. Але тут хотів би підтримати попереднього виступаючого колегу. Дуже цікаве питання до "Репортерів без кордонів" і інших правозахисних журналістських організацій, де їхній голос? Ми чули, як тиждень тому вони розпинали Україну за спецоперацію, в результаті якої було врятовано життя українських журналістів. А коли російський агресор арештовує, ув'язнює на довгі роки українського журналіста, чомусь мовчать. Так і пригадується відомий вірш, що як розпинали Україну, то "Європа мовчала". Не хотілося б цього, дуже б не хотілося. І ще. Шановні колеги, всі давайте усвідомимо і об'єднаємося не тільки у звільненні наших політв'язнів, що є принциповим, а і в захисті України і українців від російського терору, адже російський терор не спить і щодня чатує, де знайти те слабке місце, по якому вдарити.

Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ Вінниччина. Звичайно і, безумовно, мабуть, жодного не буде такого в нас в залі народного депутата, який не проголосує за дану постанову. Тут не хочеться даже в це вірити. Але, мабуть, хотілося б насамперед сказати те, що кожен народний депутат, який сьогодні є в кулуарах, він просто даже не знає, за що зараз мова іде, тому б дуже хотілося, щоб всі зайшли. Дуже хотілося б, щоб було скільки голосів, як щойно ми приймали за антикорупційний суд. Дуже б хотілося, щоб ми сьогодні показали, всі народні депутати, відношення наше до політв'язнів. Тому я закликаю, щоб кожний прийшов в зал, кожний проголосував, щоб жодного не було "утримався", щоб жодного не було червоної, щоб тільки були нажаті нами кнопки "за", і всі, як один, підтримали дану постанову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Самопоміч" Сергій Кіраль. З місця, так? Включіть мікрофон. Шановні колеги, звичайно фракція "Об'єднання "Самопоміч" закликає всіх проголосувати за цю, як висловився Голова Верховної Ради, символічну постанову в підтримку наших бранців кремля. Також долучитися до збору коштів родинам наших в'язнів. А з іншого боку поінформувати, що делегацією, українською делегацією в ПАРЄ будуть ініційовані термінові дебати з цього питання вже через два тижні, а заодно нагадати нам всім, що не в повній мірі ми як держава, як Україна використовуємо наші санкційні режими, інструменти. Нами як депутатами від "Самопомочі" було ініційовано в цьому парламенті прийняття так званого "акту Магнітського". Це є один з тих інструментів, яким запроваджено персональні санкції проти тих російських громадян, які безпосередньо причетні до знущань, до засуджень, до винесення несправедливих вироків, це судді, російські прокурори… Будь ласка, хвилину ще дайте, щоб було, як у всіх, 2 хвилини. Будь ласка. КІРАЛЬ С.І. Ці законопроекти фактично вже пройшли обговорення в нашому Комітеті національної безпеки та оборони і готові до винесення у зал. з великим проханням звертаюсь до всіх колег долучитися до відповідної постанови, підписати її. Ця постанова – це звернення Верховної Ради України до Ради національної безпеки та оборони, до Президента України невідкладно розглянути накладення санкцій проти більше ніж п'ятдесяти російських громадян, які причетні до злочинів проти громадян України, проти громадян інших країн, і накласти, прийняти рішення щодо застосування "акту Магнітського" в Україні. Україна має шанс долучитися до восьми інших країн світу, де такі акти вже прийняті. Тому, колеги, давайте переходити від символічних дій до конкретних санкцій. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, виступи від фракцій і груп завершені. Через 2 хвилини ми переходимо до голосування. Я звертаюсь до голів фракцій повідомити усіх народних депутатів, що через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. І я впевнений, за тим, як хто голосував будуть слідкувати і виборці. Тому прошу всіх високого рівня дисципліни. А зараз я надаю слово для виступу Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. 2 хвилини, будь ласка. Дякую, шановні колеги! Безумовно, позиція Верховної Ради України щодо долі політв'язнів Кремля є дуже важливою. Зверніть увагу, що вчора, наприклад, Уряд Великої Британії звернувся до Путіна, до режиму Путіна з вимогою звільнити всіх бранців Кремля. Так само ПЕН-клуб звернувся і до Путіна, і до ФІФА з вимогою звільнити бранців напередодні Чемпіонату світу по футболу. Кожне наше звернення воно має потім хвилю у світі. Але так само правий мій шановний колега Сергій Висоцький, який зауважує, що такі шановні організації, де сьогодні спрут путінського лобізму надто сильно пустив свої щупальці, наприклад, Рада Європи і досі аж ніяк не відреагувала ані на голодування Олега Сенцова, ані знущання над Романом Сущенком. Навпаки сьогодні Генеральний секретар Ради Європи Ягланд знову дає якусь заяву про якійсь пост у Фейсбуці там прес-секретаря нашого Генерального прокурора. Та ви зверніть увагу на те, що відбувається з долями людей. Шановні колеги, чому насправді сьогодні ми не можемо звільнити бранців Кремля? Та тільки тому, що сама Російська Федерація і Президент Путін не зацікавлені в аби звільнити українців, але і не зацікавлені в тому, аби в Росію повернулися ті громадяни Російської Федерації, яких Путін і його режим надіслали в Україну влаштовувати диверсії, шпигунство і влаштовувати тут безлад. Вчора абсолютно неправдива інформація вийшла від Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що начебто Україна не передавала ніяких ініціатив щодо передачі їм росіян. Це абсолютна і відверта брехня! Я хочу сказати, що в рамках Мінської гуманітарної групи вже два місяці ми наполягаємо на тому, що ми готові віддати Російській Федерації тих 23 терористів, вбивць…

на ім'я спеціального представника Російської Федерації в трьохсторонній контактній групі Гризлова цю ініціативу з усіма прізвищами росіян, які знаходяться в українських тюрмах, задля одного – передати їх Росії і звільнити наших бранців. Ми чекаємо офіційної відповіді на офіційну пропозицію України. А за наших ми будемо боротися! Україна своїх, на відміну від Росії, не кидає! Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершене, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця, народних депутатів, які знаходяться в ложах, я рекомендую, зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співтовариства у зв'язку у зв'язку з протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Російській Федерації громадянина України Романа Сущенка" (номер 8446) за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Голосуємо. 238 – за. Постанова прийнята. Вітаю всіх, колеги, це було важливе для українського парламенту рішення. переходимо до наступного питання порядку денного - це питання ратифікації. Колеги, дуже важливої ратифікації, бо без неї ми не зможемо вчасно отримати кошти для забезпечення нашої правоохоронної діяльності в середині країни. Наступний в нас стоїть проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні" (номер 0189). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. 176 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Тахтая Олексія Володимировича. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати, сьогодні ми презентуємо великий амбітний проект вперше за роки незалежності – створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту європейського рівня. Великий структурний проект для нас всередині країни, завдяки якому вже в найближчі роки у наближеності до кожного населеного пункту буде працювати вертолітний підрозділ для оперативного вирішення будь-якої надзвичайної ситуації. Наша мета – створення однієї з кращих служб безпеки та оперативної допомоги для населення. Серед основних завдань нової системи – порятунок та громадський порядок, кримінальне розслідування, антитерористичні та спеціальні місії, охорона державного кордону, авіабезпека на дорогах, аеромедична евакуація, в першу чергу з зони проведення Операції об'єднаних сил та пошуково-рятувальні роботи. Фахівцями міністерства із залученням фахівців льотної справи всіх без виключення відомств системи в результаті ретельного відбору визнано найефективнішою продукцією лідера серед виробників вертольотів у світі Airbus Helicopters, в першу чергу за критерієм ціна-якість. Одним з найважливіших факторів, який безпосередньо вплинув на вибір, це безумовно, підтримка цього проекту французьким урядом. Міжурядовою угодою, яка була підписана 29 травня в Парижі, визначена державна підтримка французького уряду у вигляді надання гарантованої позички перш за все казначейської. Отже, за умовами контракту Україна отримає 55 вертольотів в трьох модифікаціях. Загальна вартість проекту 555 мільйонів євро. На 85 відсотків – це кредит Французької Республіки для України, він складається з казначейської позики французького уряду та банківського кредиту. Попередня оплата в розмірі 10 відсотків та 5 відсотків оплати по факту поставки кожної одиниці сплачується Міністерством внутрішніх справ. Вартість з обслуговування кредиту для України становитиме близько 4 відсотків в рік, включаючи проценти за користування, страхову премію та комісію банку.

Термін надання кредиту 6 років на кожен вертоліт, обслуговування кредиту здійснюється протягом 10 років з врахуванням графіку виробництва та поставки. Крім того, я пропоную по дивитися коротку відеопрезентацію нашого проекту. Дякую дуже вам. До співдоповіді я запрошую члена Комітету з питань європейської інтеграції Масоріну Олену Сергіївну. І, пане Олексій, дякую вам за доповідь. Будь ласка. Шановні колеги! Комітет з питань європейської інтеграції розглянув даний законопроект, внесений Кабінетом Міністрів України та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому. таке рішення узгоджене з Науково-експертним бюро, яке теж вважає за необхідне прийняти його в цілому. Прошу підтримати і мій час використати для показу ролику. Дякую. Як ми і узгодили, час, який ви мали можливість виступати, ми надаємо для демонстрації ролику. Я прошу на екран включити ролик, який був підготовлений ініціаторами проекту. Будь ласка.

презентація ролика, який як би також агітує колег проголосувати, підтримати, відповідний законопроект. Не можемо голосувати, тому що є Регламент. Я прошу зараз записатися на обговорення: два – за, два – проти. Будь ласка, колеги, прошу.

Шановні народні депутати, шановний український народе, шановна головуюча! Сьогодні ми приймаємо історичне рішення про те, з ким ми будемо: з бувшим Радянським Союзом або з Європейським Союзом. Нам пропонується дати згоду на Угоду про ратифікацію купівлі 55 вертольотів надсучасних виробництва компанії Airbus Іndustrie Франції. Ця угода підписана від імені Уряду Франції міністром фінансів Франції від імені Уряду України міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Це 55 сучасних гелікоптерів, які будуть слугувати у нас для спасіння людей у горах, у зоні АТО, на морі. Ми завдяки цьому створимо потужну повітряну армію, яка зможе прийти в любу точку країни за годину і спасти тих людей, які попали в біду. Це справа кожного з нас, тому що кожний українець на сьогодні не може почуватися безпечно, якщо в горах або на морі, або десь у глибинці України коїться якесь страшне діло, ніхто не може вчасно прийти їм на допомогу, вертоліт зможе прилітати за півгодини й за годину. Тому я прошу всіх депутатів незалежно від фракцій і депутатських груп, від політичних уподобань підтримати цю угоду вона є вигідною для України. І ми тепер будемо працювати разом з сучасною компанією Airbus Іndustrie. Це європейський вибір України. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за ваш виступ. І до слова запрошується народний депутат Сергій Мельник, просимо вас.

хвалився, що залучив євробонди під 7,25, то це цей кредит обійдеться країні майже під 4 відсотки, тобто досить вигідні умови. І я вважаю, що потрібно підтримати, проголосувати і це дасть можливість дійсно створити реальну службу, яка буде працювати на країну, на людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний виступ від "Групи "Відродження" Антон Яценко. Прошу вас пане Антоне. 16:41:04 ЯЦЕНКО А.В. Шановні колеги, дійсно, дуже болюча проблема. Сьогодні, вибачаюсь, живемо як у кам'яному віці, коли щось трапляється, ми не можемо навіть врятувати людей. Тому це, дійсно, потрібний законопроект, його треба негайно приймати. І зазначу, що от багато так званої критики, що от що от могли б купити десь там українські і так далі. Але нагадаю, що це кредит, і це не бюджетні витрати, а кредит, який ми отримуємо, товарний, для придбання цих гелікоптерів. Тобто в принципі нормальна річ, і треба це підтримувати, тому що альтернативи немає. І ми можемо зараз провалити, але що ми будемо мати? Будемо мати знову, вибачте, я скажу грубо, жити, як чукчі? Не можна так. Тому треба, звичайно, приймати цей закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І від "Опозиційного блоку", будь ласка, слово народному депутату Долженкову. Шановні українські громади, шановні колеги, зараз, дійсно, розглядається без перебільшення історичне рішення. А це рішення є історичним тому, що знищується остаточно вітчизняна вертольотобудівна галузь. Тут говорили про те, що давайте будемо будувати Європу і остаточно прощатися з колишнім Радянським Союзом. А я по-іншому скажу: а давайте будемо членом європейської сім'ї, європейської спільноти з міцним промисловим потенціалом, не з сировинним, а з технологічно розвинутим потенціалом. В нас є підприємство "Мотор Січ", в нас є інші підприємства авіабудівної галузі. В нас представлений вже модернізований вертоліт МСБ-2, який відповідає європейській сертифікації. А що зараз відбувається? Ми беремо 550 мільйонів доларів, півмільярда доларів, 475 мільйонів євро, закуповуємо на них французькі вертольоти. кому допомагаємо? Французькій галузі. Французькі банки кредитують свого французького товаровиробника. А тут зараз говорять: це проривне рішення, необхідно нам рятувати українську державу. Колеги, патріотизм починається не з того, коли ви вишиванку одягаєте та кричите "Слава Україні!" на кожному куту, а з того, коли ви відбудовуєте вітчизняну економіку. А це захист національного товаровиробника. Ви зараз його знищуєте, що б ви не говорили, це знищення тих залишків від Радянського Союзу, який ви хаїте ту авіаційну галузь, яка нам дісталася. Для того, щоб ці кошти направити туди, ви віддаєте їх, будете віддавати, французам. Державний борг віддається, він покладений буде на витрати державного бюджету. По Закону України про Держбюджет в нас борг 100 мільярдів доларів, додайте ще 500 мільйонів – ось вам вся… захист… просто про захист. Я вважаю, що, звичайно, обновлення вертолітного парку нам необхідно робити, але нам необхідно залучати державні кошти, кошти закордонних інвесторів для того, щоб відновлювати виробництво і локалізувати максимально виробництво на території України. А тут ми багато говоримо про сировинність, а врешті-решт приймаємо закони щодо того, що ми за собою "застолбили" це положення. Дякуємо. Колеги, мені здається, всі фракції мали вже виступи бажаючі. Немає більше бажаючих фракцій доєднатися до обговорення цього законопроекту? Отже, колеги, ми завершили обговорення. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу зараз усіх зайти в зал. Я прошу приготуватися до голосування. Колеги, у нас з ратифікаціями є складність, бо в середу розглядали Вищий антикорупційний суд. Давайте ми сконцентруємося, щоб ми хоча б одну з тих ратифікацій змогли прийняти сьогодні. Ця ратифікація не дозволяє нам відтягування і перенесення на наступний тиждень. Нам важливо прийняти її сьогодні, і тому, колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Я прошу вас покинути ложі уряду і ложі гостей, ми переходимо до прийняття рішення, і прошу приготуватися до голосування. Давайте підтримаємо МВС, підтримаємо наших прикордонників, підтримаємо наших працівників надзвичайних ситуацій, давайте разом підтримаємо постанову. Отже, я ставлю на голосування проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні" (№0189) за основу і в цілому. Прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати, уважно кожен голос. Прошу голосувати і підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Не встигли, я бачу, не встигли, зараз… Не виходіть із залу, зупиніть, хто виходить із залу. Зараз я поставлю на повернення, колеги. Я прошу всіх зайняти робочі місця, прошу всіх приготуватись до голосування. Я поставлю на повернення, і я прошу всіх відповідально проголосувати. Отже, колеги, я прошу всіх запросити в зал і голосувати відповідально. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 0189 ратифікації Угоди. Прошу проголосувати і прошу підтримати, кожен має значення. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо.

За-228 Ми повернулись. Тепер, колеги, буде голосування за сам закон. Я закликаю голосувати персонально під час голосування закон, я вимагаю персонального голосування. І я прошу не виходити з залу, а навпаки всім зайти в зал. В нас має значення кожен голос. І я ставлю проект Закону 0189 за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу голосувати, прошу підтримати. Кожен голос, колеги, уважно, голосуємо. За-227 Рішення прийнято, ратифікація прийнята. Вітаю МВС. І, колеги, зараз у нас є дуже важливий розділ: включення в порядок денний сесії. Комітети не можуть розглядати питань. Не виходіть з залу, колеги. Я прошу не виходити з залу. Я прошу зайти в зал. І, як всі знають, вони всі були показані в порядку денному "включення в порядок денний сесії". Отже, я починаю їхній перелік, це наступні питання порядку денного. Перший – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну "особа з інвалідністю" та похідних від нього (№ 8358). Прошу підтримати вкочення в порядок денний сесії, тільки включення. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

Я прошу, колеги, повернутися в зал. Я прошу усіх повернутись в зал. Я ще раз зачитаю, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну "особа з інвалідністю". Це просить Комітет у справах ветеранів і учасників бойових дій і учасників АТО, (8358). Може не всі зорієнтувались. Я прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, лишень включення. Голосуємо. Прошу підтримати.

до Митного кодексу України щодо узгодження термінології з положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю та деяких інших питань (8383). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати.

Я ще раз поставлю. Я ще раз зачитаю: проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо узгодження термінології з положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю та деяких інших питань (8383). Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

За-226 Питання включено в порядок денний сесії. Наступний 8265 – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів. Я не розумів досі, чому його не підтримували. Сподіваюсь зараз на підтримку. Отже, 8265 включення в порядок денний сесії. Я прошу кожного брати участь в голосуванні і голосувати уважно. Прошу голосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо.

За-175 Рішення не прийнято. Наступний – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі (8362). Включення в порядок денний сесії. Хто підтримує, я прошу проголосувати.

За-161 Рішення не прийнято. Наступний проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо позовної давності) (4521). Прошу проголосувати. Прошу підтримати,

За-124 Рішення не прийнято. То я ще раз поставлю. 4521, включення в порядок Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Рішення не прийнято. Колеги, у нас наступний, послухайте мене уважно, законопроект 8424. І у мене є прохання від віце-прем'єра, щоб ми його включили в порядок денний сесії для прийняття рішення, щоб ми сьогодні його прийняли. Отже, я… Це проект Закону про внесення змін до Розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". І комітет профільний говорить: це вкрай необхідно його прийняти сьогодні, сьогодні. І тому я дуже прошу підтримати цю позицію. Отже, я ставлю на голосування проект Закону 8424 включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-243 Рішення прийнято. І ми зможемо його сьогодні розглянути. Колеги, наступний у нас є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури проведення експертиз (8249). Включення в порядок денний сесії. Хто підтримує, прошу голосувати. Голосуємо.

За-138 Наступний – 8336. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності" (8336). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

бо інакше ми просто втрачаємо голоси на всіх інших включеннях. Я не розумію, чому їх не підтримують. Я прошу усіх підтримати, бо ми просто нічого не включимо, колеги, просто нічого не включимо. Я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії, лишень порядок денний сесії. Ми не будемо сьогодні розглядати, тільки включення проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (8265). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу підтримати публічні закупівлі. Прошу усіх підтримати. 174. 174. Скажіть, мені йти далі по законах чи немає сенсу? Колеги, увага! Дивіться, я скажу, які ще були пропозиції від фракцій, які можуть бути підтримані. Я озвучу першу. Увага! Увага, колеги! Послухайте мене! Послухайте мене! Було від кількох фракцій звернення, щоб ми сьогодні проголосували проект Постанови "Про недопущення трансляції в Україні заходів, що відбуваються на території Російської Федерації, якщо їх трансляція порушує законні права та інтереси громадян України" (8343). Можливо, це буде підтримане. Отже, я ставлю пропозицію, що проект Постанови 8343 включити в порядок денний сесії для прийняття рішення сьогодні. Хто підтримує, прошу проголосувати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати.

Наступне, яке було звернення. Колеги, коли бракує 80 голосів… 80 голосів бракує. Отже, наступний – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення алгоритму перерахування коштів на поточні рахунки постачальникам електричної енергії за регульованим за регульованим тарифом (7390). Теж було звернення, щоб ми його включили в порядок денний сесії для прийняття рішення. 7390, прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати

187. Колеги, мені припиняти? Давайте по хвилині фракціям. По хвилині фракціям. Буд ласка, Максим Бурбак, хвилина. Я дам хвилину. Колеги, увага! Ми маємо блок важливих питань. Вони просто провалюються. Комітети не можуть розглядати питання. Давайте порадимось, як нам діяти. По хвилині.

Я розумію, комусь хочеться зараз про ProZorro говорити, а я хочу, щоб ми провели відповідність до європейських світових норм наші закони стосовно ведення такого терміну як "особи з інвалідністю". Я хочу, щоб ми зараз голосувати за те, щоб заборонити трансляцію. А це не трансляція, це просто агітація країни-агресора. Хтось хоче поїхати на чемпіонат по футболу чи йому кортить подивитися, чи як? Чи тут закупівлі нам всім саме головне питання. Тому шановні колеги, звертаюся до всіх. Голосуємо за всі законопроекти, не ставимо в пріоритет якесь одне або друге питання. І за вугільну галузь треба голосувати, і за підтримку наших осіб з інвалідністю, і за підтримку Національної поліції, і законопроекти щодо національної безпеки і оборони. Тому давайте не робити пріоритети, голосуємо і працюємо далі. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні виборці! Перше. Коли мені говорять, що якесь там ProZorro, хочу нагадати, що за ініціативи Президента України це ProZorro зекономило мільярди гривень цій країні. Тому ми закликаємо весь зал підтримати цю ініціативу і включити цей законопроект в порядок денний. Хочу вам сказати, що ми виходимо з пропозицією, Андрій Володимирович, зараз перейти до розгляду закону, щоб не втрачати час, 8424, який стосується ЖКП і який ми побачили, що має всі перспективи бути проголосованим в цьому залі. Після, точніше, до того, як не буде проголосований законопроект по включенню в порядок денний, президентський, відносно системи ProZorro, вдосконалення її ефективності, наша фракція не буде голосувати за включення в порядок денний жодного законопроекту сьогодні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ігор Шурма, "Опозиційний блок", одна хвилина.

Ігор Шурма "Опозиційний блок". Шановні євроінтегратори, демократи, я звертаюся поіменно до "Народного фронту", який дуже багато говорить про чесність і справедливість. І звертаюсь до вас, Андрій Володимирович, як до головуючого,

коли дивляться всі, іде кнопкодавство, і я до вас підходжу, і вам говорю, по телефону записано відео кнопкодавства при 226 і 228, ви цього не бачите? Ви, що, не бачите, що тут іде постійне кнопкодавство? А тепер звертаюся до вас. Ви говорили, що минула влада, погана. Не буду оспорювати, це ваше право, ви воювали, смерть, кров і ви тепер кнопкодавите, у вас тепер совість є? Ви людям в очі подивіться, як вам не соромно, просто ганьба. І до вас, Андрій Володимирович, ви на такого не подібні. Отже, колеги, дивіться, є дві позиції: одна – продовжити, друга – зупинитися і перейти до того закону, який був підтриманий. Одну хвилину Яценко від "Відродження", будь ласка.

7390, який стосується виплат заробітної плати працівникам обленерго. Сьогодні критична ситуація – прошу всіх уваги – люди не отримують місяцями зарплатню по обленерго. І сьогодні, наприклад, "Запоріжжяобленерго" 2 тисячі людей за півроку звільнилося. Тобто ми на межі енергетичної катастрофи і нема голосів, ну так не може бути. Ми просимо всіх підтримати ці два важливих закони. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте, увага, я запропоную таку формулу, я прошу уважно послухати, особливо "Блок Петра Порошенка". Артур Герасимов, ви мене чуєте, Я зараз поставлю ще те питання, де забракло всього три голоси, про пенсіонерів, це проект Закону 8358 про осіб з інвалідністю, увага. Я поставлю його, в нього бракувало всього два голоси. Давайте, щоб ми коректно між собою поводилися, давайте ми його включимо, щоб Комітет з питань ветеранів міг розглядати. Потім на вимогу ще поставлю 7390 і все, і переходимо до цього розгляду, щоб ми не робили не продуктивне голосування. Колеги, приймається так? Приймається. Отже, хочу вам нагадати, коли ми включали проект Закону 8358, нам забракло кілька голосів, я не пригадую, буквально кілька. Я ще раз його поставлю, пройшли консультації, мають його підтримати. Отже, ставлю пропозицію включення в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну "особа з інвалідністю". І я прошу всіх проголосувати, так ми домовились щойно, включення лишень у порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати.

на поточні рахунки постачальникам електричної енергії за регульованим тарифом. Автори вимагають, щоб сьогодні його розглянути. Я ставлю включення у порядок сесії для прийняття рішення. Хто підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. І таким чином, колеги, ми переходимо до того питання єдиного, яке набрало у нас голоси під час включення. Андрій, а зразу після того кримінальні проступки. Це займе нам 15 хвилин і зразу – кримінальні проступки.

Отже, у нас стоїть справді наступним питанням…

Отже, колеги, увага! Ми справді… Я прошу уваги! Ми справді включили в порядок денний для прийняття рішення 8424, так? Але, колеги, увага! Але в нас стоїть зараз – кримінальні проступки. Артур, у нас стоять кримінальні… І голова комітету справедливо робить зауваження. Я прошу, кримінальні проступки, а потім 8424. Це буде справедливо, це буде правильно, це буде по закону і по-справедливості. Тому, колеги, зараз… Це буде справедливо. Я оголошую про перехід… Я ставлю перехід до наступного питання, яке стоїть в порядку денному. Це є проект Закону про кримінальні проступки. Номер закону 7279-д, він наступний в порядку денному після включення в порядок денний. І я прошу підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

пропонується розглянути підготовлений Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (№ 7279). Іншими словами, законопроект про кримінальні проступки, який покликаний гуманізувати кримінальне законодавство, а також спростити порядок розслідування злочинів невеликої тяжкості, що значно розвантажить дозволить їм ефективно розслідувати тяжкі і особливо тяжкі злочини. Над цим проектом працювала робоча група, сформована комітетом, в результаті чого ми досягли згоди по всім ключовим положенням проекту як з авторами альтернативного проекту 7279-1, так і з основними правозастосовниками… органами правоохоронними. Зокрема, у доопрацьованому проекті чітко визначені критерії розмежування кримінальних проступків та злочинів. Кримінальні проступки… проступком визначено діяння, за вчинення якого передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі. З огляду на зазначене, комітет прийняв рішення законопроект рекомендувати Верховній Раді під час розгляду в першому читанні прийняти за основу. Колеги, це дуже многострадальний і очікуваний правоохоронними органами і слідчими, і всім оперативним складом правоохоронних органів проект, тому що розвантажити слідчих сьогодні – наше з вами завдання, бо коли вони тяжкі злочини й особливо тяжкі не розглядають, тому що у них дуже багато дрібних і незрозумілих різних крадіжок і таке, на яке вони відволікаються, це не дає можливості розглядати і розслідувати тяжкі… починають себе завантажувати цими дрібними справами і при цьому абсолютно не звертають увагу і нема часу у них розслідувати тяжкі й особливо тяжкі. Ми просимо парламент, всі члени комітету є авторами цього законопроекту доопрацьованого, підтримати нас. Дякую. Колеги, я прошу записатися на обговорення, будь ласка. Будь ласка, Ігор Мосійчук, вам слово представити позицію фракції Радикальної партії. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція підтримає цей законопроект, який покликаний на гуманізацію відповідальності за скоєння легких злочинів, які згідно нового законопроекту, який пропонується ухвалити як закон, будуть рахуватися кримінальними проступками. Це дасть можливість розгрузити слідчих, розгрузити слідчі органи від тієї маси того валу дрібних злочинів, якими зараз завалені слідчі, що не дає можливості розслідувати більш серйозні злочини, які просто накривають хвилею країну. В той же час, користуючись нагодою, хотів би звернути увагу Генерального прокурора України на нещодавну заяву прокурора в суді по замаху на життя Аміни Окуєвої і Адама Осмаєва, коли прокурор заявляє, що жодного російського сліду в цій справі не знайдено, що замах на життя було скоєно з особистих мотивів. Заявляю з повною відповідальністю, що кілер Кадирова Денис Султанов підходив і намагався зав'язати знайомство з лідером нашої фракції Олегом Ляшком, з російським політемігрантом Іллею Пономарьовим, з колегою Юрієм Березою. У зв'язку з цим вважаю, що слідчі прокуратури недостатньо вивчили матеріали кримінального провадження і або…

феесбешного агента, людину, на якому кров – в Австрії вбивства, в Туреччині і в Україні, звільняти і казати "з особистих мотивів" – це злочин проти України і злочин проти пам'яті героя Аміни Окуєвої.

Дякую, пані головуюча. Я коротко нагадаю історію цього законопроекту. Нами вже подавався законопроект, в якому був підхід сформований щодо кримінальних правопроступків. І де ми говорили дійсно про те, що кримінальні правопроступки мають по-іншому розслідуватися, і ведення їх інституту має фактично спростити життя поліції, і в той же час має полегшити відповідальність тих осіб, які їх вчинили. Тому що в кримінальному праві, в кримінальній юстиції Європи, європейської практики вони дійсно відрізняються від кримінальних злочинів. Але, на превеликий жаль, цей законопроект тоді був провалений цим залом. І почалася розробка іншого законопроекту. От ми сьогодні його вдруге розглядаємо. На превеликий жаль, залишився цілий ряд системних загроз. Перша з них – це повернення до деяких практик фактично Кримінально-процесуального кодексу 60-х років, коли ще до внесення в Єдиний державний реєстр злочинів, ми починаємо збір доказів шляхом збору пояснень від осіб. Другий момент, що фактично цей законопроект, не дивлячись на те, що це кримінальні проступки… Так, вони простіші у розслідування ніж кримінальні злочині, але тим не менше, вони точно так же мають бути всебічно розслідувані, і люди мають право отримати можливість доводити свою невинуватість. Так от для кримінальних проступків передбачається всього 72 години для розслідування, що в принципі є нонсенсом навіть для простих злочинів, чи простих складів проступків. І знову ж таки ми повертаємося до прекрасної практики покращення показників, коли фактично поліцейські замість того, щоб розслідувати злочини, просто виконувати галочки і вибивати покази з підозрюваних. І останнє. Тут є неконституційне порушення права на захист. Взагалі не згадується про адвокатів. Взагалі передбачено, що якщо особа визнала свою… 30 секунд, завершити дайте, будь ласка. СОТНИК О.С. Дякую. Якщо особа визнала свою вину, то вона взагалі не запрошується на засідання суду. Тобто суддя навіть не перевіряє, чи дійсно особа не під тиском визнавала цю вину. Тому, шановні колеги, я розумію необхідність цього законопроекту. Але не можна фактично нівелювати конституційні права людей для того, щоб спростити життя поліцейським. Тому я запрошую комітет все ж таки належним чином виконати роботу, не шантажувати… Дякуємо. Позиція зрозуміла. Колеги, от, дивіться, всі фракції сходяться в тому, що це дуже важливий законопроект. Він виноситься вже на повторне перше читання так само через відсутність дисципліни в залі, коли ми голосували його вперше. Я прошу зараз до слова Юрія Мірошниченка. Прошу вас, пане Юрію. Потім Антон Геращенко. І за 4 хвилини ми голосуємо. Тому дуже просимо колег повертатися до зали. Просимо, пане Юрію. Шановні колеги, я хотів би, щоб ми розуміли, про що йдеться. Сьогодні ціла категорія справ є такими, що є кримінальними злочинами. Є кримінальна відповідальність відповідна за злочини, є відповідальність адміністративна. Але є ті злочини, які не є такими складними, страшними, які можна розслідувати простіше, вони є кримінальними проступками. І відповідно деякі категорії правопорушень, які є злочинами, пропонується перевести в кримінальні проступки з відповідною полегшеною процедурою розслідування. Тому наш комітет розглянув, наш комітет доопрацював, наш комітет пропонує народним депутатам вдосконалити в цій частині наше законодавство. Тому, шановні колеги, я прошу зайти, дійсно, до зали і ухвалити відповідальне рішення. Дякую. Дякую. Останній виступ під час обговорення. Будь ласка, Антон Геращенко представить позицію "Народного фронту". Я дуже прошу колег з усіх фракцій повертатися до сесійної хали. Шановні народні депутати! Шановний український народе! Шановна головуюча! Про що цей закон? Я буду казати простими словами. Є у нас частина злочинів легкі, по яким людина людина не саджається до тюрми. Це, наприклад, хтось комусь набив пику або якась невеличка крадіжка. На сьогодні ці злочини розглядаються по Кримінальному кодексу по повній процедурі. І от особливо я звертаюся до депутатів-мажоритарників. До вас приходять люди і кажуть: мене там сина побили або доньку побили, і суд розглядає вже 2 роки. Так от цей закон про те, щоб ми спростили процедуру розслідування легких злочинів, це насамперед тілесні ушкодження легкі, це хроніння наркотичних засобів, це невеличкі крадіжки. Якщо ми цей закон зараз провалюємо, ми відкатуємося на 5 років тому до прийняття Кримінального кодексу. Цей закон взагалі передбачений новим Кримінальним процесуальним кодексом. Я дуже прошу його підтримати. Якщо ми його підтримаємо зараз у першому повторному читанні після правок і приймемо його в цілому, то тоді легкі злочини будуть розглядатися судами за 2-3 місяці. Це призведе до того, що люди стануть менше робити злочинів, що буде втілено принцип невідворотності злочинів. Я дуже вас прошу прийняти цей закон. Цей закон не про гроші, цей закон не про впливи, цей закон не посилює ні прокуратуру, ні поліції, навпаки, він налагоджує нормальне життя в наших містах. Тому що коли за якийсь маленький злочин 2 або 3 роки чекати потрібно рішення суду, коли він очевидний, коли відеозаписи, коли є десятки свідчень, то це є просто дурня. Дякую за повагу. І сподіваюся, що ви підтримаєте незалежно від фракцій і депутатських груп, політичних уподобань. виступи завершились. Я дуже прошу усіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Ми вже відправляли його на повторне перше читання і зараз пропонується його лишень прийняти за основу. І я дуже прошу усіх, це відповідальне голосування, зайти в зал і зайняти робочі місця. Я прошу голів фракцій максимально змобілізуватись. І хочу наголосити, це пропозиція лишень за основу. Я прошу одну хвилину голову комітету Андрія Кожем'якіна і прошу всіх голів фракцій, які наголошували на важливості цього закону, зайти в зал і приготуватись до голосування. Я дуже прошу запросити депутатів в зал. Зараз одна хвилина, Андрій Кожем'якін, і переходимо до голосування. Запрошуйте в зал людей. 17:23:29 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Шановні колеги, я хотів би сказати, що, вот, на мене, вчора і сьогодні надходили звернення від наших європейських партнерів, в тому числі від Консультативної місії Європейського Союзу, вот, Кястутіс Ланчінскас – голова місії в Україні, він написав і повністю підтримує нас для того, щоб і звертається до народних депутатів, до європейських оптимістів, азіатських оптимістів, американських оптимістів, до всіх, щоб вони розуміли, до українських оптимістів, тому що їх дуже багато теж в залі, підтримати цей проект і допомогти правоохоронцям працювати, тому що вони сьогодні відволікаються на те, що вимагає всього-на-всього, там, день, два, три. А тяжкі злочини і особливо тяжкі, вони залишаються в стороні, на жаль. І вони на це посилаються, що ми не можемо розслідувати ці злочини, тому що в нас 500 зареєстровано в реєстрі інших дрібних крадіжок, нанесення якихось ушкоджень і таке інше. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, мені здається, що позиція голови комітету є достатньо переконливою і об'єктивною. Я дуже розраховую на підтримку всім залом і нагадую, це – за основу. У нас вже були сумніви, коли ми говорили. Я звертаюся до всіх фракцій, я прошу підтримати за основу цей законопроект. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Це буде неправильним, якщо ми вдруге не зможемо знайти голоси. Ми зможемо голосувати, колеги? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (№ 7279-д) лишень за основу, колеги. Кожен голос має вагу. Кожен голос. Тільки за основу дамо шанс. Прошу проголосувати, колеги. Прошу підтримати. І уважно голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. 229-за. Рішення прийняте. Вітаю комітет. Вітаю всіх, хото підготовив. Дякую всім за підтримку, колеги. Геращенко. Одна хвилина. 17:26:13 ГЕРАЩЕНКО І.В. Колеги, будь ласка, хвилинку уваги вашої. До президії Верховної Ради України надійшло два повідомлення від народного депутата Антонищака та від народного депутата Савчука, які також вказують на те, що вони голосували за відставку міністра фінансів Данилюка, але їх картка не спрацювала, і вони просять врахувати їх голоси за голосування позитивне за це рішення. Дякую за увагу.

Отже, колеги, я прошу вас зараз приготуватись до голосування. У нас є ситуація наступна, у нас є наступних три закони: 8194, 8195, 8196 – надзвичайно важливі закони. Я зараз поставлю на рейтингове голосування, чи є підтримка тих законів, щоб ми даремно не втратили час. Я дуже прошу, всі мають порядок денний, всі порядок денний читали. Я зараз поставлю рейтингове на предмет того, чи є підтримка їхня в залі. Я прошу, наступні три закони: 8194, 8195 і 8196. Зараз Андрій Кожем'якін пояснить суть цих законів. Будь ласка, Андрій Кожем'якін одна хвилина.

ранніх, пізніх голосувань і внесення в КПК і в Кримінальний поправок, яка один раз, але поправляє 70 статей Кримінального кодексу. А тепер, вибачте, ми виправляємо десяти законами, десять проектів у нас зараз в комітеті, щоб виправити цю поправку. Для цього ми пропонуємо вносити зміни до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення тільки законами, Короткий, в одну строчку, кожний закон. За основу і в цілому – і все. І більше не буде у нас ситуації, коли люди в моргах лежать і їх не можуть поховати без експертизи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, так? Отже, я ставлю на рейтингове голосування проект закону. Чи є готовність? Займіть робочі місця. 8194. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Це рейтингове голосування на предмет підтримки, прошу проголосувати.

Зрозуміло, знімаємо. Отже, колеги, як ми і до того домовлялися, ми переходимо до проекту закону 8424 про внесення змін до Розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України про комерційний облік теплової енергії. І я прошу підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу голосувати, прошу підтримати за скорочену. За-175 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Бабак Олену Валеріївну, будь ласка. Шановні народні депутати, законопроект 8424, підготовлений депутатами Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства як технічний. Фактично він сьогодні має виправити виправити ситуацію, яка складається в введенням в дію двох законів: Закону про комерційний облік води і тепла і Закону про житлово-комунальні послуги. На жаль, та кількість підзаконних актів, яка мала бути виконана на реалізацію цих законів, вона ще урядом повною мірою не підготовлена. А оскільки водою, теплом, газом, електрикою, відходи і все решта люди користуються кожного дня, на жаль, ми не можемо залишити просто в хаосі і не у вирішенні введення в дію цього закону. І з великим сумом, але з великим проханням підтримати комітет просить сьогодні, щоб ви проголосували за основу і в цілому цей закон. У чому його суть? У тому що ми відтерміновуємо введення в дію Закону про житлово-комунальні послуги лише в частині комунальних послуг. Це – вода, тепло, поводження з відходами, електрика і газ, в той час, як послуга за управління буде вводитися в дію вже з неділі цього року. Тобто ми не будемо тримати в рабстві людей по послузі утримання і ми дозволимо вже власникам з наступного місяця обирати самостійно управителів. Ми очікуємо, що уряд з дня на день прийме відповідні постанови і ми, дійсно, абсолютно демонополізуємо ринок управління житлом і дамо господарям самостійно управляти своїм житлом. По комуналці. Абсолютно з об'єктивних причин, через відсутність підзаконних актів не готові ні постанови Кабміну, ні порядки формування тарифів, тому просимо відкласти до 1 травня наступного року після опалювального сезону фактично. Але на комітету було дуже важливе ще уточнення запропоновано… ГОЛОВУЮЧИЙ. відтермінувати введення в дію пені за житлово-комунальні послуги, так само до введення в дію закону, і відповідно штрафних санкцій до виконавців послуг. Тобто два моменти: і пеня людям, і штрафи підприємствам як збалансована річ, а також на прохання віце-прем'єра ми уточнили перехідні положення щодо субсидій, щоб так само не було певного вакууму. Тому це надзвичайно важливий технічний проект закону, який просимо вас підтримати за основу і в цілому. Дякую вам. До співдоповіді запрошується секретар Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Сташук Віталій Филимонович. Доброго дня, шановні колеги. За дорученням комітету я хотів би зачитати ті зміни, які ми пропонуємо внести. Це дуже важливо, тому що в стенограмі мають бути зафіксовані ті пропозиції, про які тільки що говорила Альона Валеріївна.

Також були підтримані пропозиції, озвучені віце-прем'єром – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубком, в частині соціального захисту населення, що користується пільгами та отримує житлові субсидії, частину першу розділу І доповнити пунктом такого змісту: "доповнити частину 4.1 такого змісту: "4.1. При відшкодуванні витрат оператора зовнішніх інженерних мереж, пов'язаних із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, споживачам комунальних послуг та власникам (співвласникам) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у відповідній будівлі, які сплачують внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, надаються пільги та субсидії". Після абзацу другого пункту 4 частини другої Розділу І доповнити абзацом в такій редакції: "Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються до дати набрання чинності договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком". Отже, прийняття законопроекту номер 8424 дозволить продовжити перехідний період між прийняттям нового законодавства в житлово-комунальній сфері до його повного введення в дію. Такий перехідний період повинен бути достатнім для виконавчої влади, щоб затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації законів України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та "Про житлово-комунальні

"Блоку Петра Порошенка" Оксана Продан, будь ласка. 17:35:54 ПРОДАН О.П. Шановні колеги, ми з групою депутатів вчора реєстрували аналогічний законопроект – трошки ширший, трошки краще виписаний. Разом з тим, я прошу зараз всіх вас проголосувати за цей законопроект, тому що він потрібен кожному громадянину України. Якщо сьогодні ми не проголосуємо його, то з 11 червня ми будемо мати колапс в наданні комунальних послуг. Ми голосували закон, він діє, але підзаконних актів, які би сьогодні давали можливість виконувати закон для всіх, хто постачає воду і тепло, немає. Тому ще раз прошу кожного з вас проголосувати за цей законопроект. Я підтримую пропозицію щодо голосування за основу і в цілому. Дякую. Дякую вам. Від "Народного фронту" Кривошея, будь ласка, від "Народного фронту". Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пане головуючий. По-перше, я хотів би подякувати членам комітету, які в дійсності опрацювали досить продуктивно дані зміни, внесли відповідні правки, які були зачитані. Хотілося б запропонувати проголосувати за основу і в цілому, враховуючи те, що було прочитано в редакції комітету саме сьогодні. І, Андрій Володимирович, я хотів би звернути увагу на те, що сьогодні дуже багато депутатів жаліються на те, що в них не спрацьовують картки. Ми розуміємо, наскільки це важливо при прийнятті таких серйозних законопроектів, які ми сьогодні голосували. Велике прохання: дайте доручення Апарату Ради, щоб вони перевірили нашу систему під час нашої перерви. Дякую. Дякую вам. Я вже давав таке доручення, щоб була перевірка. Ви знаєте, що ми готуємо зараз ІТ-стратегію переведення в цілому Верховної Ради на електронне голосування, на електронну картку. Але поки що діє ця система, і Апарат як може слідкує за тим, щоб вона діяла ефективно. А від фракції "Батьківщина" Кужель Олександра Володимирівна, будь ласка. 17:37:53 КУЖЕЛЬ О.В. Шановні колеги, Олександра Кужель, "Батьківщина". Я звертаю і нагадую нам усім, що одною з головних функцій Верховної Ради у нас є контроль за прийняттям законопроектів. Наш комітет сьогодні визивав "на ковер" Міністерство економіки, і я звертаюсь до головуючого, що міністр і перший заступник ігнорують засідання комітету. І перевіряли 3 роки назад прийнятий Закон про ліцензування. По цей час не прийнятий нормативні акти. Я хочу сказати, що ми в котрий раз робимо зараз закони, тому що не виконує Кабінет Міністрів свої функції. До авторів. разів говорила, не можете виписати закон прямої дії, не впроваджуйте його через три місяці, через півроку, бо ви розумієте, що Кабінет Міністрів мінімально через рік впроваджує внутрішні документи, які ви виписали в законі. Друге питання. Ми підтримуємо в частині, те, що призупинити зараз штрафи. Але ми повинні зрозуміти, що це є зупинка реформи енергозбереження, бо ви жодного кроку не зробили, щоб анулювати монополізм. Монополісти отримують інвестиційні програми і не хочуть встановлювати населенню лічильники, а встановлюють тільки прибудинкові. Ми готові дати голоси, але тільки у першому читанні. В цілому – ні. Треба дуже чітко все перевірити, бо даний закон приймається в порушення Регламенту. Дякую дуже вам. І від "Відродження" Яценко Антон Володимирович. Потім дам від Радикальної партії. Будь ласка. і закон 7390, який взагалі стосується виплат заробітної плати, і ми ще раз просимо його поставити, ні у кого з фракцій не викликає жодних зауважень. Просто через малу відвідуваність Верховної Ради ми фактично, вибачте, як картежники, розмінюємо цілі отраслі, ЖКГ зараз, от, обленерго, які загнали в колапс, і причина одна – невідвідуваність. Тому ми просимо зараз ці важливі закони… От до всіх керівників фракцій звертаюсь, будь ласка, мобілізуйте фракції, давайте проголосуємо, бо вони стосуються зарплат, життя людей, нашої системи житлово-комунального господарства. Давайте підтримуємо зараз і проголосуємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги! Щоразу, коли я зустрічався з людьми, найбільша проблема – це ціни високі на продукти, на ліки і тарифи. Люди з жахом чекають інформацію про підвищення цін на газ до 11 тисяч гривень. Коли уряд бере на себе зобов'язання для того, щоб отримати черговий кредит Міжнародного валютного фонду, вони хочуть підняти ціни на газ, продати землю, підняти пенсійний вік. Як жити українцям за цих умов? Коли Міжнародний валютний фонд ставить вимогу підвищення цін на газ, а водночас каже, не можна піднімати зарплати і пенсії? Підіть мільйонам українських пенсіонерів, які все життя чесно відпрацювали і отримують півтори-дві тисячі гривень пенсію, підіть, їм розкажіть, що вони мають платити за газ 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Чи сім'ї, яка працює і отримує середню зарплату 3, 5, 7 тисяч гривень? Як можна за таких умов взагалі ставити питання про підвищення цін на газ, про підвищення тарифів? Для того, щоб "Нафтогаз" і його посадовці отримували по 45 мільйонів доларів премії, залазячи в кишеню до кожної трудової людини, до кожного українця? Щоб люди виплачували їм ці космічні премії за рахунок своїх дітей, недогодовуючи їх, не доглядаючи, не маючи можливості поставити на ноги? Ми вимагаємо від влади припинити цю антидержавну, антиукраїнську політику і робити все для того, щоб не піднімати ціни на газ, а збільшувати видобуток власного газу. Собівартість українського газу 1,5-2 тисячі гривень. Чому ми маємо за нього 11 тисяч платить? Нам кажуть: ви платіть європейську ціну на газ. Дайте українцям європейські зарплати і пенсії і кожен із задоволенням заплатить європейську ціну на газ. А коли пенсії і зарплати – українські, а ціна на газ, на продукти харчування, на ліки – європейські, ніхто не зведе кінці з кінцями. Тому люди їдуть з України. Ми пропонуємо альтернативу, ми пропонуємо політику відновлення економіки, створення робочих місць, підвищення доходів українців. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершене. Я прошу всіх заходити в зал і приготуватись до прийняття рішення. Я прошу всіх заходити в зал. Зараз я даю ще 2 хвилини віце-прем'єр-міністру України Геннадію Зубку і через 2 хвилини ми будемо приймати рішення. Я прошу голів фракцій відслідкувати, щоб всі були на робочих місцях. Будь ласка, Геннадій Зубко. І переходимо до рішення. Шановні колеги, шановні народні депутати, в першу чергу хочу подякувати за два дуже важливі закони, які були проголосовані у Верховній Раді: комерційний облік і житлово-комунальні послуги. Понад 50 нормативних актів вже зараз знаходяться в розробці і 30 з них вже затверджено. Але питання у тому, що реформа непроста і у нас є розбіжності в термінах її провадження. Тільки з 10.12 наступає та дата, коли будинки, коли співвласники повинні визначитися з формою управління. Є півроку розрив між терміном дії введення закону і настання тієї дати, коли люди можуть визначитися і обрати управителя. Друге питання. Ми під час голосування втратили можливість компенсацій, пільг і субсидій на внески, які стосуються встановлення лічильників. Це означає, що люди, які будуть встановлювати лічильники, не зможуть компенсувати пільгами і субсидіями ці внески. Третє питання – це питання, що у нас не дає можливості ці півроку, коли зникає послуга водопостачання і інші питання відшкодування пільг і субсидій по напрямку в управління будинкам. Тому я ще раз хотів би закликали, в першу чергу мобілізуватися і підтримати – це дуже важливий законопроект, який повертає можливість відшкодування пільг і субсидій по внескам і по напрямку управління з житловими будинками, і який дає можливість компенсувати цей час, півроку, який є… невідповідність вступу в дію прийняття закону і прийняття рішення безпосередньо співвласниками будинків. Ми ще раз будемо звертатися до Верховної Ради для того, щоб дати можливість муніципалітетам саме в тих будинках, де люди не визначаться на 10.12-е з ними працювати і визначитись з формою управління. І саме головне, більш активно підготувати ті речі, які і стосуються впровадження з 01.05.2019 року цього закону. Дякую за підтримку. Дякую за увагу. І ще раз дякую за таку важку, але ключову реформу І я ставлю на голосування проект Закону 8424 за пропозицією комітету прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос. Кожен голос має значення. Прошу проголосувати і прошу підтримати за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету із техніко-юридичними правками. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо.

Ви знаєте, на переконання українського суспільства існують дві головні загрози української державності – це корупція і війна. Щодо принципів боротьби з корупцією в органах державної влади, Верховна Рада підтвердила свою відданість, проголосувавши сьогодні законопроект, поданий Президентом України про антикорупційний суд. Нам треба підсилити наші позиції з'ясування, чому так трапилося. Що в 2014 році Російська Федерація здійснила акт збройної агресії проти України. Вочевидь, Україна була слабкою в воєнному плані. слабка боєздатність української армії призвела до того, що Росія почала реалізовувати свої стратегії, зовнішні стратегії по впливу на Україну через поширення ідей "руського миру" і українська армія в 2014 році не була здатна одразу дати відсіч цим проявам. Причини того – це системне послаблення боєздатності, яке трапилося по відношенню до Збройних Сил в період з 2004 по 2014 рік. Власне, нам треба і підтвердити, що таких проявів немає сьогодні. Саме тому в порядку контрольно-організаційних повноважень парламенту, в порядку парламентського контролю, пропонуємо вам, шановні колеги, створити зараз тимчасову слідчу комісію парламенту з питань з'ясування обставин розкрадання у Збройних Силах України, що призвело до суттєвого зниження обороноздатності нашої держави в період з 2004 по 2017 рік. Всі фракції парламенту і групи в порядку, передбаченому Регламентом, делегували своїх представників в цю комісію. Прошу зараз своїм рішенням, постановою Верховної Ради, затвердити створення цієї комісії з визначеним порядком дій, з метою напрацювання відповідного звіту, по результатам якого, якщо Верховна Рада його прийме, будемо клопотати щодо притягнення до відповідальності осіб, встановлених роботою цієї слідчої комісії. Дякую за підтримку. І це наше спільне об'єднуюче питання, це наше майбутнє, адже забуваючи історію, забуваючи минуле, ми не можемо планувати успішне майбутнє. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Отже, справді всім було роздано проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання Збройних Сил України та підриву обороноздатності держави. Це унікальна річ, коли всі фракції дали своїх представників і це дало змогу регламентному комітету прийняти рішення. Хочу нагадати, що згідно Регламенту, воно не потребує включення в порядок денний сесії. І на вимогу двох фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", я маю право внести його на розгляд дане питання, воно потребує тільки 150 голосів. Наголошую: усі фракції дали своїх представників і підтримали дане рішення. Розглядається дане питання в системі скороченої процедури, доповіді: два – за, два – проти. І ми переходимо до розгляду проекту постанови 8434. І я запрошую до доповіді народного депутата України Кишкаря Павла Миколайовича, будь ласка. Друзі, пропонована постанова дозволяє в межах парламентського контролю створити цілий колектив людей, які неупереджено, і це я особисто буду гарантувати відкритістю процесу вивчення документів, які будуть на розгляді в комісії, забезпечити притягнення… передання матеріалів до відповідних правоохоронних органів з метою їх дослідження на наявність злочину. Я дякую тим позафракційним: і Чумаку і Дерев'янку, і Левченку, і Єднаку, Гопко, Бублику, Марченко, які довірили мені роботу від позафракційних цю роботу, і гарантую, що вся робота буде максимально публічною і прозорою і принесе якісний якісний результат. Шановні колеги, прошу підтримати дану постанову. ГОЛОВУЮЧИЙ. До співдоповіді запрошується перший заступник голови комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради Пинзеник Павло Васильович, будь ласка. Шановні народні депутати, шановні колеги, ми на своєму засіданні розглянули проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України і підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки, який був внесений народним депутатом України Павлом Миколайовичем Кишкарем за реєстраційним номером 8434. Проектом пропонується утворити ТСК з метою розслідування фактів підриву обороноздатності держави шляхом зниження рівня забезпечення військовою спеціальною технікою та озброєнням Збройних Сил України і інших військових формувань, утворених відповідно до законів. Комітет зазначив, що до кількісного персонального складу ТСК запропоновано обрати 12 народних депутатів за письмовими погодженнями відповідних депутатських фракцій і депутатських груп. А головою комісії пропонується обрати народного депутата України Вінника. Ми висловили окремі зауваження щодо оформлення проекту постанови. Ви можете ознайомитися з ними у письмовому висновку, який вам був щойно розданий. Тим не менш, це, дійсно, унікальна ситуація, коли принципові вимоги Регламенту щодо пропорційного представництва в складі комісії витримані, що дозволило нам рекомендувати Верховній Раді України визначитися щодо створення комісії шляхом голосування. Це, нагадую, потребує 150… для для підтримки 150 голосів народних депутатів України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

яким він буде дуже хорошим президентом. Тому я зараз дуже хочу, щоб сьогодні всі проголосували за дане рішення, і ми мали можливість або притягнути, або нагородити, або розстріляти. Дякую.

колеги, чи є ще бажаючі до виступу? Немає бажаючих до виступу. Отже, колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Яка ж унікальність цієї постанови, що всі фракції об'єднались, дали своїх представників. Тому що, коли нема представників всіх фракцій, регламентний комітет просто не приймає рішення. Це унікальна, власне, ТСК. І я ставлю на голосування проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 4 по 17 роки (№ 8434) за основу і в цілому. Достатньо 150 голосів. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо

За-184 Рішення прийняте. Колеги, 7390. Я чув вашу позицію, колеги. Я ще раз поставлю пропозицію розглянути 7390. Я хочу ще раз озвучити. Це вимога від кількох фракцій, бо вони не зорієнтувались, коли було голосування, що проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення алгоритму перерахування коштів на поточні рахунки постачальникам електричної енергії за регульованим тарифом (7390) включити в порядок денний і розглянути зараз. Така є вимога. Хто підтримує дану пропозицію прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Рішення не прийняте, колеги. Розрив є в величезну кількість голосів. Зараз нам треба зачитати важливе оголошення тих людей, які голосували, а їхні голоси не були враховані. І я надаю слово для виступу Ірині Геращенко. 17:56:17 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, в нас сьогодні відбуваються суцільні диверсії з системою "Рада", тому що знову до президії надійшла дуже важлива заява від нашого надзвичайно шанованого Івана Григоровича

вам, шановний колега, за те, що ви надали нам цю інформацію. І, отже, голос Івана Григоровича Кириленка доєднується до цього важливого голосування.

прийняти історичне рішення для української держави про створення Вищого антикорупційного суду. Конституційна більшість – то справді є перемога і українського парламенту, і українського уряду, і Президента України як ініціатора даного законопроекту. хотів би всіх привітати з цією важливою подією! Багато хто сумнівався. Багато хто не вірив. Але наша спільна клопітка робота, усіх народних депутатів, і комітету в тому числі, і робочих груп змогла дати нам важливий, надважливий для української держави результат. Це ще раз продемонструвало, що Верховна Рада України працює як ефективний, дієвий, патріотичний і реформаторський орган найвищого законодавчого органу України і українського народу. Вітаю ще раз всіх, колеги! І на цьому вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині я всіх чекаю в залі Верховної Ради України для продовження нашої роботи. Ще раз вам дякую і ще раз усіх вітаю. До завтра. Дякую